Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за периода 5-7 юни 2013 г. Няма постъпили предложения по реда на чл. 43, ал. 7. 1. Проект на решение за създаване на Временна комисия по искането на господин Сотир Цацаров

2. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносител: Михаил Миков. 3. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната. Вносители: Петър Курумбашев и група народни представители. 4. Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното Министерство на отбраната на Федерална Република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране – Франция, същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО. Вносител – Министерският съвет. 5. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител: председателят на Временната комисия за изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 6. Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. Вносител – Националният осигурителен институт през месец май 2012 г. Внесен отново на 18 юли 2012 г. във връзка с получени препоръки от Сметната палата по време на извършен одит, относно техническото оформяне на отчета. Една забележка. Поради големия обем на внесения отчет

7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители: Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров.

петък. Очакваме дотогава да бъде готов и доклад на Временната комисия по правни въпроси. 8. Парламентарен контрол. Това е проектът за дневен ред, който беше обсъден на Председателския съвет. В 8,45 ч., по време на Председателския съвет, постъпи заявление в Деловодството на Народното събрание от Цветан Генчев Цветанов – народен представител от 1. многомандатен избирателен район – Благоевград със следното съдържание: „Уважаеми господин председател, във връзка с искане № RB 421133-001-09/4А-29 от 30 май 2013 г. на главния прокурор на Република България, постъпило в Народното събрание под № 1 ІV 132 от 30 май 2013 г. с настоящото заявление изразявам писменото си съгласие по смисъла на чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България за снемане на имунитета ми на народен представител, избран в Четиридесет по посоченото в искането досъдебно производство. Цветан Цветанов – народен представител от 1. многомандатен избирателен район – Благоевград.” При така създалата се ситуация приемам, че въпреки формално да не е спазено изискването на правилника – народният представител да представи лично писменото си съгласие на председателя, Конституцията и нейният текст имат действие на правилника. Приемам в случая това, което Ви прочетох, и за запознаване на пленарната зала с направеното заявление. Сега ще стана и ще отида да се обадя на главния прокурор, за да го информирам.

лично да се връчва на председателя това искане. Смятам, че е достатъчно народният представител да го депозира в Деловодството на Народното събрание, както е днешната хипотеза. При така създалата се обстановка, смятам, че нямаме правно основание да разглеждаме първа точка от дневния ред – създаване на Временна комисия за разглеждане на имунитета. Предлагам да отпадне от проекта за дневен ред и да гласуваме Програмата за работата на Народното събрание, като точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 станат точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за седмичната ни програма. Моля, режим на гласуване.

Програмата за периода 5-7 юни се приема. Искам да Ви запозная с постъпили законопроекти и проекторешения за периода 29 май до 4 юни Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2012 г. – 31 декември 2012 г. Вносител – Съветът за електронни медии. Ще бъде разпределен на съответните постоянни парламентарни комисии след създаването им. Материалът е на разположение на народното представителство в Библиотеката на Парламента. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Становище за заверка на Годишния финансов отчет за 2012 г. на на Комисията за финансов надзор и Одитен доклад № 0100009213, неразделна част от него. Ще бъде разпределен на съответните постоянни парламентарни комисии след създаването им. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Парламента. Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Законопроект за военното разузнаване. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Законопроект за Националната служба за охрана. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Вносители – Борис Цветков Цветков, Георги Стоянов Кадиев и Георги Янчев Гьоков. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. 8. Законопроект за предучилищното и училищното образование. Вносители – Милена Цветанова Дамянова и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Център за градска мобилност” ЕООД – град София. Вносители – Петър Атанасов Курумбашев и група народни представители. Не е разпределен, действащите правила само законопроектите разпределяме на Временната правна комисия, проектите за решения изчакват или влизат директно в пленарната зала.

директно в пленарната зала. 11. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие.

Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносител – Михаил Райков Миков. 14. Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. Вносител –

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси. Проект на решение за създаване на Временна комисия по искането на господин Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Генчев Цветанов, народен представител в Четиридесет и второто Кутев и група народни представители. 18. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации в страната и чужбина, с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерство на отбраната. Вносител – Петър Курумбашев.

261а, ал.5 от Закона за електронните съобщения, Комисията за защита на личните данни е предоставила на Народното събрание обобщена информация по чл. 261а от Закона за електронните съобщения за периода януари-декември 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното Една корекция – на 3 юни 2013 г. от Централната избирателна комисия е постъпило писмо, към което е приложено Решение № 2697-НС от 3 юни 2013 г. С него е допусната поправка на техническа грешка в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. при изписване на бащиното име на обявената за избрана за народен представител Евдокия Славчова Асенова. Съгласно решението вярното име трябва да се чете Славчова, вместо погрешно изписаното Славчова.

внимание е внесен Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители.

Ефектът от приемането на това решение ще се разпространи върху още 27 институции, в това число Президента, председателя на Министерския съвет, главния прокурор, председателя на Върховния съд и на върховните съдилища, също и на Административния. Но това е един акт на солидарност и предполагам, че ще бъде подкрепен от цялото народно представителство, солидарно с българските граждани в условията на криза. Имате думата за изказвания.

Заповядайте, Имам процедура по начина на водене, господин председателю. Хубаво е, че сте вносител на този проект за решение, но трябваше по правилата на правилника да слезете като вносител тук, на тази трибуна, да ни запознаете с проекта за решение, така както аз съм го правила, когато съм била вносител на подобно решение, а не да ни разсъждавате от микрофона на председателското Ви място. Моля Ви стриктно да се придържате към разпоредбите на действащия правилник!

уважаема госпожо Цачева, това е абсолютно основателна забележка. Опитът ми да икономисам време на Народното събрание не бива да бъде за сметка на правилата. Моля всички народни представители да ме извинят за това съкращаване на процедурата. На Вашето внимание е внесен Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. „На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на г. спира за срок до 31 декември 2013 г. преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.” Разбира се, това при нас ще се случи в съответствие Четиридесет и първото Народно събрание, което е потвърждавано многократно, включително и в началото на годината. „Получаваното възнаграждение от народните представители не може да бъде по-високо от преизчислението в предишното събрание, направено и приравнено към месец декември 2009 г.

на месечните възнаграждения при условията на точки 1 и 2 се отнася и за лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и постоянните комисии към Народното събрание.” Преди малко вече Ви споменах, че става въпрос за 27 институции, висши държавни институции, с част от представителите на които проведох и частни разговори. От тях има разбиране

последици и живеят доста тежък живот. Предлагам срокът да бъде 6-месечен, защото в един такъв относително краткосрочен период могат да се усетят действията на новото правителство, които от първия ден се вижда, че са насочени към подобряване на социално-икономическата обстановка в страната, респективно доходите на българските граждани. И тогава, уважаеми народни представители, ще имаме възможност отново да дискутираме тази тема. Надявам се, че Проектът за решение ще срещне пълна подкрепа в пленарната зала. Благодаря Ви.

Решението за спиране на преизчисляване на основното месечно възнаграждение на народните представители: „Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на

2013 г. преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, предходното тримесечие, ако така определеното основно месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение от народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание за месец декември 2009 г. г. 2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение. 3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство, са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.” Моля, гласувайте.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред, но преди това процедура. Има думата

Уважаеми колеги, господин председател, моля за повторно гласуване, тъй като имаше народни представители от Парламентарната група на „Атака”, които не се включиха в гласуването за намаляването на своите заплати. Само преди няколко дни от тази трибуна господин Сидеров твърдеше как „Атака” ще предложи даже минималната работна заплата, получавана от народните представители. предлагам отново да прегласуваме, а Вие да поканите господин Сидеров и групата на „Атака” да се включи в гласуването, защото в противен случай това е демагогия и популизъм. Благодаря.

Господин Павел Шопов, ще чуем по каква процедура иска думата. Господин председателю, искам да приканя председателя на Народното събрание – господин Миков, да влезе в ролята си, да влезе в ролята си и да направи всичко възможно, за да осигури реда около Народното събрание. В момента е събрана една групичка платени хора с плакати: лъжи и инсинуации, инспирирани от председателя на партията за спасение на Бойко. Националният фронт за спасение на Бойко – така се казва тази партия,

на регламентирани шествия, на регламентирани митинги, а сега тези хора се оставят около Народното събрание да вършат нещо абсолютно нередно. Те са в зоната за сигурност, те нямат – проверихме това, каквото и да е разрешение затова, за което са се събрали. Това представлява нерегламентирано сборище. Затова Ви призовавам да слезете от парламентарната трибуна и да влезете в ролята си. Затова и не гласувахме първия път това

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята процедура е свързана с начина на водене и аз Ви призовавам да спазвате правилника и текстовете, касаещи парламентарното поведение на народните представители. Уважаеми господин председател, един народен представител, който си позволява да заплашва журналисти, да заплашва полицаи,

само едно-единствено нещо – да бъде отстранен от тази зала, докато преосмисли поведението си. (Ръкопляскания Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря Ви.

за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната. Вносители: Петър Курумбашев и група народни представители.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Нашето предложение е да се създаде Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползване на правителствения „Авиоотряд 28”. Какви са мотивите, за да изискаме такава анкетна комисия. Неколкократно в предишното Народно събрание се искаше информация от страна на Министерския съвет, тъй като с промяна на правилника на „Авиоотряд 28” и решение на българското правителство той беше прехвърлен на пряко подчинение на министър-председателя, за информация за пътуванията на първите български държавници – какви разходи са направени, по какви дестинации са пътували, пътували ли са външни лица. За съжаление такава информация беше отказана многократно с подкрепата на тогавашния председател на Народното събрание, тъй като тя касаела сигурността на представителите на българската държава. Всичко това създаде сериозни съмнения, че виждате ли има нарушения в „Авиоотряд 28” по отношение на финансовата страна и по отношение на начина на ползването, спазването на законите

отново отказа да сведе такава информация. Нашето виждане е, че Българският парламент трябва да изпълни своята функция и спрямо своите правомощия по Конституция и правилник да организира такава комисия за много кратък период от време, където да се проверят всички данни – спазвано ли е законодателството на страната, спазвана ли е финансовата дисциплина и бюджета на „Авиоотряд 28”, разходвани ли са повече средства, тъй като с новия правилник се даваше възможност отрядът да бъде използван съответно и като търговско дружество, тоест чрез заплащане да има възможност да се извършват превози

на пряко подчинение на Министерския съвет – целесъобразно ли е било това и довело ли е до по-добри резултати. Да се постигне една откритост по отношение на това по какъв начин

която сме поставили и ще информира Народното събрание. Разбира се, след като изнесе своя доклад пред Народното събрание ще информира всички медии и обществеността в България за дейността на „Авиоотряд 28”. Надявам се, че това ще бъде и от полза за българското правителство, след подобна проверка да вземе необходимите мерки при констатирани нарушения от страна на „Авиоотряд 28”, да бъдат отстранени и да не се допускат повече. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От Партия „Атака” не знаехме за идеята за създаване на Временна анкетна комисия затова искам да Ви съобщя, че се получи съвсем независимо и случайно съвпадение, но внесох два въпроса по абсолютно същата тема – единият към министър-председателя Орешарски, а другият към военния министър Ангел Найденов. Те ще трябва да отговорят по време на парламентарния контрол на поставените въпроси, свързани с „Авиоотряд 28”, с използването на военнотранспортни летателни средства от бившия премиер Бойко Борисов, негови министри и приближени. Тези отговори трябва да се случат. Те ще бъдат едно начало на работата на анкетната комисия. Абсолютно независимо сме действали по различни варианти обаче според правилника. Партия „Атака” ще подкрепи създаването на такава Временна комисия, защото въпросът е изключително важен и става дума за изразходване на доста големи финансови средства от страна на държавния бюджет, без да се дават обяснения за какво са похарчени парите. Искам само да Ви припомня, че за 2011 г. разходите на „Авиоотряд 28” възлизат на 8 млн. 408 хил. лв.

Това са факти изнесени от предишните управляващи. Искаме да изясним скандала с „Бистришките тигри”, който упорито беше покриван по време на предишното Народно събрание. Нека стане ясно платено ли е за полета на „Бистришките тигри”, какви са били стюардесите, кой е платил, колко е струвало всичко това. Освен това Временната анкетна комисия да се разгледат и други важни въпроси, свързани с необходимостта от продажба на стария правителствен самолет Ту-154 на безценица на Веселин Марешки. Защо трябваше да се продава този самолет, а не да се консервира, при положение че не се използва? Искаме да стане ясно каква е била схемата за сух лизинг, при който „Авиоторяд 28” – таксиметровата служба на бившите управляващи на правителството, получава от МВР и гранична полиция хеликоптер „Аугуста” и какви суми са платени по този лизинг от едното на другото ведомство.

уж под формата на тренировъчни полети за изпълнение на военни задачи, а всъщност ставаше дума за полети до Черноморието – бързичко, лесничко, или до други краища на страната, за да се спести транспорт. Лично аз бях свидетел как хеликоптер „Ми-8” на „Авиоотряд 28” кацна в едно село близо до Враца, за да може да докара премиера – става дума за 100 км разстояние, да пререже поредната лента на нова линия за преработка на отпадъци. Искаме да стане ясно за какво са били харчени пари на данъкоплатеца и затова смятаме, че Комисията наистина трябва да разгледа всички тези въпроси, да даде отговори и съответно да се потърси отговорност, а също и да се помисли към кое ведомство да бъде тя,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

това число и Вас, уважаеми колеги, но и голяма част от българската общественост. Интересът към нея нарасна изключително много, когато се направи опит от предишни правителства да се забули в тайна дейността на авиоотряда. През 2010 г. се отмени старият правилник и се прие нов такъв, както каза колегата Мутафчиев, с цел да се предаде на пряко подчинение на министър-председателя. Новият правилник не предвижда използването на авиоотряда да е за нещо друго, различно от специалните задачи. Не допускам, че прелитането на определени разстояния на футболни отбори е специална задача, и, от друга страна, за използването на нуждите на Народното събрание, Президента, Министерския съвет, министерства и ведомства. Тези отбори, за които се твърди, че са ползвали Авиоотряд 28, не са в обхвата на нито една от тези категории. Отделно от това, в устройствения правилник ясно е записано, че когато се ползва за нуждите на министерствата и ведомствата, тоест на по-ниско ниво, това става с изрична, нарочна заповед на министър-председателя и със заявка, в която са описани имената на пътниците и товарите, които се пренасят. Недопустимо от гледна точка на Наказателния кодекс, от гледна точка на сигурността на страната е да се унищожават документи, в които са видими кои са били са били товарите, които са пренасяни. Това е пар екселанс престъпление по Наказателния кодекс и едни такива обяснения, поставени в устата на изпълнителния директор, звучат изключително неубедително. Ето защо е необходимо да се направи това разяснение. Сами разбирате, че материалната щета, нанесена евентуално по този ред – дали е нанесена, или не, аз не твърдя – е нищожно малко нарушение

той отговаря за сигурността на най-първите хора в държавата и не може да се ползва за каквото и да е, кой когато си поиска. Това не е бащиния. Затова си струва този случай да се разследва по начин, по който да не се отговаря, както се отговаря на граждани и медии: „Абе, гледайте си работата, унищожихме документите – няма нищо!” Това не е сериозен подход.

Аз принципно подкрепям текста, който предлагаме да бъде приет. Според мен обаче има нужда от редакционна промяна в самия текст, тъй като установявам пропуск – освен Авиоотряд 28, и средствата на Министерството на отбраната.

хеликоптери, които се използваха от МВР и възникнаха определени въпроси от предното Народно събрание по отношение на ефективността и начина, по който са използвани те. Така че, мисля, че трябва да бъде добавено след „Министерството на отбраната” и „МВР”. Благодаря. Няма. Господин Московски има думата. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! „Атака” и БСП, като Попов и Марколин независимо и едновременно откриват радиото. Дейността на Авиоотряд 28 със сигурност е описана в съответните документи и всяко едно негово действие е проверявано както от Вътрешния одит на Министерския съвет, така и от Сметната палата. Всичко това, което правите в момента, до голяма степен вероятно отрича или неглижира тези институции, които са държавни. които са държавни. Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи тази комисия, ще участва. Твърдя, че всички документи, поне доколкото аз съм запознат, са изрядни и няма проблеми. Единствено тези действия на авиоотряда, които са били с цел диверсифициране на разходите, гарантирам, че са както трябва, тъй като има постановление на Министерския съвет и там е описано по какъв ред и начин се ползва авиоотрядът за такива нужди.

на тази проверка, за да стане ясно по време на тройната коалиция как бяха поръчвани самолети, какви самолети бяха поръчвани, на каква стойност бяха поръчвани и какви усилия направи ГЕРБ, когато беше на власт, за да намали щетите от тази безотговорна и безпринципна поръчка на тройната коалиция за двата еърбъса. Много ще бъде интересно, включително на колегите от „Атака”, защото

Искам да Ви направя реплика – да, приемаме. Искаме да установим всички цени, искаме да установим стойността на всеки един летателен час. Но ние ще предложим в анкетната комисия да стане ясно и списъкът на пасажерите, на хората, които са летели с правителствения авиоотряд и с военно-транспортните самолети. Искаме тези хора да станат публично достояние, знаете, че тези списъци се пазят. Бихме искали в комисията да постъпи информация за хората, които са пристигали в България с българските правителствени и военни въздухоплавателни средства. Тогава се надявам, че цялата истина ще лъсне, ще стане ясно колко пари са били прахосани заради прищевки и заради ненужни полети, заради „Бистришките тигри”, обслужвани от четири и ред подобни нарушения. Затова приемам възраженията Ви, но трябва да стане ясно цялата истина. Благодаря

уважаеми господа и дами народни представители! Аз искам да Ви задам един въпрос, господин Московски! Вярно е, че Вие не бяхте през цялото време министър в предишното правителство, но Ви питам къде спахте четири години, че не си направихте тези проверки, които искате сега да направите? Ако сте имали каквито и да е съмнения, питам, от името на българските граждани, защо не сте си свършили работата, господин Московски и Вие от ГЕРБ?

Господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Буруджиева, нещо притеснявате ли се?!

господин председател, уважаеми колеги! Аз наистина харесвам този начин – когато четири години си бил на власт, да дойдеш тук да задаваш въпроси, точно в областта, където всъщност е била твоята работа. Господин Московски, Вие наистина бяхте министър в това правителство. И полетите не само са нареждани, но са извършвани до голяма степен от Вас и от хората в правителството. Тепърва да задавате някакви въпроси, меко казано, е непрофесионално. Ако сте имали през това време някакви желания, намерения или тръпки по този въпрос, трябваше да ги имате. Вземам думата, защото тази временна комисия трябваше да бъде създадена не сега,

Ако самолетите летяха масово и господин Борисов стигаше навсякъде с тях, но ако в това време примерно безработицата намаляваше, икономиката вървеше и нещата някак си се случваха, щяхме да приемем, че нещата са о кей.

Закривам дискусията. Сега ще изчета проекта за решение и ще пристъпим към гласувания. „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на Въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да се провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната

Създава Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на Въоръжените сили за периода август 2009 март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на Министерството на отбраната. 2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на временната анкетна комисия, както следва: председател, членове.

Беше направено едно-единствено годно за гласуване предложение – от господин Горов. Уважаеми господин Московски, съжалявам, но Вашето предложение не беше направено по начин, че да мога да го подложа на гласуване. Господин Горов предложи след израза „Министерството на отбраната” да се добави и „Министерството на вътрешните работи”, което означава това да бъде отразено и в заглавието, и в текста на цялата точка първа.

тук има текст „не за цели на Въоръжените сили”. Считам предложението за недостатъчно прецизно и не мога да го подложа на гласуване.

парламентарните групи да заявят своите представители. От Коалиция за България – господин Стоилов. Господин председател, госпожи и господа народни представители! От страна на Коалиция за България за членове на временната анкетна комисия предлагаме народните представители Антон Кутев и Жельо Бойчев.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на ГЕРБ за членове във временната анкетна комисия предлагаме господин Владислав Горанов и господин Ивайло Московски. Благодаря. Да чуем предложенията на „Атака”. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на „Атака” предлагаме за членове на тази комисия Венцислав Лаков и госпожа Маргарита Николова, като предлагаме господин Лаков за председател на тази комисия. (Шум

Господин председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме господин Йордан Цонев и господин Рамадан Аталай.

Горанов, господин Жельо Бойчев, господин Антон Кутев, господин Рамадан Аталай и господин Йордан Цонев. Моля, гласувайте.

Съставът на комисията и нейният председател са избрани. Благодаря Ви. С това точката приключва. (Преобладаващата

Моля за ред в залата – народните представители да заемат местата си.

режим на гласуване.

2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроекта за денонсиране на Техническото споразумение. На заседанието присъстваха представители на Министерството на отбраната. Законопроектът беше представен от госпожа Елена Маркова – директор на дирекция „Правна”. През 2005 г. Министерският съвет е одобрил Техническото споразумение. Финансовите условия, в които Министерството на отбраната осъществява своята дейност, налагат предприемането на мерки за оптимизация на международните длъжности в НАТО и Европейския съюз, осигурявани от ведомството. Към настоящия момент длъжността, която е определена за Министерството на отбраната, не е заета. Възможността за оттегляне на Министерството на отбраната от участие в корпуса е регламентирана в Техническото споразумение.

на 17 януари 2007 г. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с девет гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за денонсиране на Техническото споразумение.” Благодаря. Има ли изказвания по така предложения и представен законопроект?

Законопроектът е приет на първо четене.

разгледаме законопроекта на второ четене и да го гласуваме. Благодаря Има ли възражения по направеното процедурно предложение за гласуване на законопроекта на второ четене в днешното пленарно заседание? Тъй като не са направени възражения срещу текста на законопроекта, процедурното предложение е допустимо. Моля, гласувайте Моля, гласувайте за това да преминем към второ четене на предложения законопроект.

Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати,

(SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб

NRDC) Чл. 1. Денонсира Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб

подписано на 12 юли 2006 г. Чл. 2. Законът влиза в сила от датата на изпращане на писмено уведомление за оттегляне на Министерството на

Има ли изказвания по законопроекта за второ гласуване? Колеги, има ли такива Ако не, преминаваме към второ гласуване на представения законопроект, тъй като няма предложения, които да са направени от водещата комисия, нито са направени предложения в пленарната зала. Ще подложим на гласуване текста на законопроекта анблок. Моля, гласувайте законопроекта на второ четене.

Има думата госпожа Мая Манолова, председател на Комисията по изработване на проекта. Заповядайте,

моля да докладвате заглавието

Господин Шопов желае да се изкаже по заглавието на законопроекта. Тук му е мястото, господин председателю, да изкажа някои съображения в

Досега практиката е порочна – всеки следващ парламент прави промени в правилника на предишното Народно събрание. И така нито един път не сме стъпили на чисто. Кръпка върху кръпка! Така става и сега: стари, гледани филми ги подменяме със сегашните, с „новите” им версии. Така се прави и по други закони, вместо да се правят съвършено нови. Ние повтаряме от десетилетия предишните, защото така е удобно все на управляващите. И сега е по-удобно на управляващите да го направят по този начин. Така ще отнеме и по-малко време, така и баталиите, които съпътстват приемането на всеки един правилник, ще бъдат в по-ограничени размери. Затова аз изказвам тези съображения и считам, че е крайно несъстоятелно и аз самият съм крайно недоволен, че не беше направен, така си го мислех, в това Народно събрание съвършено нов правилник с нова логика, с нова систематизация, с ново системно, цялостно намиране на институциите, на съответните текстове, на съответните правила по нов начин, с нови глави, ако щете, с нова логическа и систематическа подредба. подредба. Аз съм сигурен, че Вие няма да приемете тези съображения. Така трябваше да се започне да се работи в комисията. Това да бъде и обявено, и щеше да има много по-голяма стойност и много по-голямо значение това, което се направи, което беше положително – да се съгласува с гражданското общество, да бъдат събирани мнения и становища от неправителствени организации. И така, да продължим, както сте решили, с „кръпките”, но знаете старата

Уважаеми колеги, като председател на Временната комисия за изработване на парламентарния правилник дължа отговор и обяснение за начина, по който работеше комисията. Парламентарна практика е всяко ново Народно събрание да стъпва върху основните правила в работата на Парламента от предходното, като се опитва да коригира пропуските, да предложи нови решения там, където текстовете са остарели, да промени някои съществени недостатъци в работата на Парламента, естествено да продължи добрите практики, които са се случили в предходен Парламент. Именно такъв беше подходът на временната парламентарна комисия. Парламентарните групи имаха достатъчно време, а също така и народните представители, да направят свои предложения по текстовете на правилника, като това не изключваше и възможността някой, който смята, че има нужда от основно прекрояване на текстовете на правилника, да предложи изцяло нов. Всъщност не е късно. Всички текстове, които будят несъгласие у народните представители, могат да бъдат обсъдени в пленарната зала, могат да бъдат предложени други текстове, може да се стигне и до по-работещи решения. Аз си позволявам да не се съглася, че в този случай не сме направили някои съществени промени в парламентарните правила, напротив – те са в няколко посоки, ще ги откриете при дебатите в конкретните текстове. На първо място, това е отварянето на Парламента към гражданите, към гражданските организации и движения, освен с предлагането да се създаде специална постоянна парламентарна комисия, но и с множество текстове, които регламентират начина, по който гражданите ще участват в процеса на вземане на решения от Българския парламент, включително и в приемането на важни за тях законопроекти.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Според мен Проектът за правилник за организацията и дейността на Народното събрание дава възможности за ефективна и пълноценна работа на Народното събрание. Този правилник не може да бъде съвършено нов, защото ако е изцяло нов, означава да скъса с десетилетни традиции във формирането на българския парламентаризъм, да се отдалечи от практиката на парламентите в другите европейски страни. Според мен е погрешен изводът, че проблемите на българския парламентаризъм се дължат на слабости в неговия правилник. Това обяснение би било твърде лековато и едва ли може да бъде възприето от българските граждани. Работата на Парламента ще се оценява не според неговия правилник, стига той да не спъва решаването на задачите, които стоят пред него, а при всички случаи правилникът не е пречка да бъдат поставени, задълбочено обсъждани и решавани най-важните проблеми на днешна България. България. Не е въпрос да въвеждаме някакъв ново говор, да говорим за нова систематизация. Каква друга систематизация, освен логиката, в която са развити функциите на Парламента по формиране на неговите вътрешни органи, по уредбата на законодателната дейност, на парламентарния контрол, на взаимодействието – другите форми на взаимодействие с изпълнителната власт, правата и задълженията на народните представители. Затова призовавам вниманието ни да бъде насочено към последващите разпоредби, които се предлагат в текста. Смятам, че като цяло проектът едновременно развива традицията, която има, в същото време той има поне три-четири важни нововъведения, които могат да допринесат за по-добрата работа на Народното събрание, и не би следвало да ги подценяваме като стъпки, които могат да ни придвижат напред. Благодаря. Благодаря. Господин Шопов има думата за реплика. Абсолютно не съм съгласен с тази логика. По нея не би трябвало да правим нови закони, а да обръщаме, да изменяме досега съществуващите. Новият правилник има и друго символно значение – Народното събрание като институция, знаем, има най-ниския рейтинг от всички институции, а това ще покаже нов стил, ново поведение и нов начин на работа. То не може да бъде различно.

Защото така Ви е по-лесно! Защото така искате да убиете устрема на опозицията, който е особено силен в първите седмици и месеци от работата на Народното събрание, искате да смачкате съпротивата по някакви нови виждания, някакви нови предложения. Така е по-лесно. Това е въпрос и на леност, ако щете, на управляващите, но това не е ново – така са го правили всички управляващи до този момент. Можехме да издигнем работата на Народното събрание и да кажем на българската общественост:

Смятам по същество аргументите в репликата на господин Шопов за несъстоятелни. Политиката не е въпрос на нови или на стари хора, а на хора, които могат да отговорят на обществените очаквания и да оправдаят доверието. Тя е въпрос на промяна в досегашната политика, а не на формалните процедури. Ако Вие сте имали толкова големи претенции, защо не ги видяхме в предложенията за този проект? Какви са тези големи изобретения, които щяхте да направите? Аз не съм ги видял формулирани, за да се налага да ги обсъждам. Авторитетът на Парламента няма да се повдигне дори и от още по-добър правилник. Той ще зависи от качеството на работата на хората, които са тук. Ако искате да допринесете за това, трябва да се поограничат периодичните препирни по незначителни въпроси, демонстрирането на поведение, което отблъсква, а не привлича и да се вземат решения, които отговарят на интересите на мнозинството български граждани. Това е ориентирът, другото е сурогат на истинските решения, които трябва да се приемат. Благодаря. Има ли други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на заглавието на правилника.

първа – „Общи положения”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава първа. комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. Народното събрание организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.”

МАЯ МАНОЛОВА: „Чл. 2. Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.”

„Чл. 3. (Обявен за противоконституционен от Конституционния съд на Република България, ДВ, бр. 98 от 2009 г.) Народни представители, за които има данни от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на че са били сътрудници, не могат да бъдат членове на: 1. ръководството на Народното събрание; 2. ръководството на комисиите към Народното събрание; 3. международните делегации на Народното събрание; 4. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външната политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – чл. 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на проекта и предлага чл. 3 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедура по начина на водене. Моля, господин председателстващ, да обръщате внимание на докладчика, че текстовете, които са проект, не се четат, а тук следва да се четат само направените предложения и това, което комисията предлага. Тъй като това е самото начало на работата ни по правилника, моля да се придържаме към правилата и стриктно да ги спазваме, защото в противен случай правим нещо, което е извън парламентарната практика и правилата на Народното събрание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо Цачева. Приемам бележката.

Не е допустимо да има хора, които са принадлежали и обявени от Комисията по досиетата, да оглавяват комисии и да представляват Парламента във всички тези форуми, които се провеждат в една демократична Европа. Знаете, че това е стъпка, която въобще не се приема за добре. Не е нормално Павел (в лицето на Лютви Местан) да председателства дадена комисия и да представлява българския Парламент в Германия, когато има правителствено заседание или примерно има Спогодба между Бундестага и Народното събрание, да ни представлява такъв човек. Моля, нека да не се връщаме в това, което Вие заложихте още в началото на Вашия мандат – и с изказването на външния министър,

Конституцията и законите на страната. Нали затова сме се клели като народни представители?! И Вие също, включително! И когато Конституционният съд е обявил с изрично решение, че даден текст е противоконституционен, тоест той нарушава Конституцията, най-нормалното нещо е този текст да не фигурира в нито един нормативен акт. В противен случай Вие бихте апелирали ние съзнателно да нарушим Конституцията. Затова ли апелирате, господин Цветанов?!

Когато става дума за лица от други политически сили, видите ли, не било нормално. Когато става дума обаче за лица от Вашата политическа сила, които заемат и заемаха през цялото време на Вашето управление висши ръководни длъжности в изпълнителната власт (давам за пример само Агенция „Митници”), Вие не намирахте в това нищо ненормално, та сега да излизате тук и да раздавате оценки! Благодаря.

Искам само да припомня, че на въпрос от парламентарна група – беше един от Синята коалиция или ДСБ, не си спомням, в миналото Народно събрание точно по този въпрос, господин Борисов изрично от тази трибуна и от това място каза, че в България не може да има лустрация. Спомнете си! Върнете си паметта! Господин Борисов каза, че не може да има лустрация. Такова нещо няма как да се направи. Уважаеми колеги! Господин Цветанов, нормално е да не знаете текстовете на парламентарния правилник. Вие сте народен представител отскоро. Затова си позволих да прочета текста на предложения за отпадане чл. 3, където ясно прочетох, че текстът е проекта е обявен за противоконституционен с решение на Конституционния съд. Вярно е, че ГЕРБ не се слави с особено уважение нито към законите, нито към българската Конституция (реплики от ГЕРБ) и аргумент в подкрепа на това мое твърдение е е фактът, че Конституционният съд отмени 134 текста, приети от предишното парламентарно мнозинство. По отношение на 134 текста в закони Конституционният съд заяви, че противоречат на българската Конституция! Така че ако човек Ви остави, ще продължите и занапред да газите Конституцията, няма никакво съмнение. Още повече, че част от конституционните решения не бяха изпълнени от от предишното мнозинство и от правителството на ГЕРБ. Но в случая мисля, че пред Вас имате и проекта за правилника, и чухте какво Ви четоха от парламентарната трибуна, опитът Ви за изказване по тази тема беше просто един израз на Вашия комплекс от господин Местан, търсехте някакъв начин да се включите в един абсолютно несъстоятелен дебат с абсолютно необосновано и неаргументирано искане.

Госпожо Манолова, в 23-годишния преход трябва да има малко морал и трябва да се съобразим с тази репресия, която беше давана от бившата Държавна сигурност! Това, което правите в момента, показва точно това, което е констатирано в Европа и тази тревожност, която има за възстановяване на бившите кадри на Държавна сигурност. Дори и лидерите на ПЕС в Европейския парламент недоумяват

ДПС, „Атака” и КБ, но ще гласуваме против отпадането на този текст, защото това е Вашата стратегия за възстановяването и връщането на бившите кадри на Държавна сигурност и въобще да не се съобразявате с това, което хората желаят. Благодаря Ви.

Каква висша демагогия! Цветан Генчев Цветанов, чието име се спряга и се свързва по един роднински начин с другаря Григор Шопов отговарящ за сигурността на комунистическото управление на България…

плачат и плюят „кадрите” на Държавна сигурност и ги заклеймяват. Това направиха в миналото Народно събрание, за да топнат чело пред евроатлантическите господари. Понеже са толкова оцапани в дейността си в комунистическо време, те решиха да се докарат и да въведат това правило, което противоречеше на Конституцията и на всички правила и закони, и на всякаква цивилизационна, нормална, политическа и човешка логика. Само че, Цветанов и Борисов, жалко че Ви няма, Брюксел и Вашингтон не вярват на сълзи! И каквото и да направихте,

Факт сте! Но това не може и не бива да бъде забравено. И недейте с евроатлантически послания да се опитвате да се избърсвате! Това от една страна. От друга страна Вие отдавна сте решили да бъдете над закона и над правилата. За вас решение на Конституционния съд, на българските съдилища, на онова, което правят българските институции, няма никакво значение. За Вас въпросът е и важното е да мачкате, да демагогствате, да пренебрегвате! Какво значи за Вас решението на Конституционния съд? Знаете ли Вие,

а тук, във връзка с чл. 3 по това правило има решение на Конституционния съд! То е недвусмислено, то е като закон Божий, той се прилага и се изпълнява! Какво ще постигнете с това да го оспорите в момента? Нищо, разбира се, но ще се опитате да поддържате, да упражнявате и да залъгвате народа с някаква опозиционност. Това не е опозиционност, това е опит за оцеляване! С опит за опозиционност Вие се опитвате да изместите проблема. За Вас въпросът е за оцеляване, а не за опозиционност. Това го запомнете! Това Ви правят и първите тук насядали на този ред, които са толкова свързани с комунистическия режим – кой партиен секретар, кой син или внук на някой от Политбюро или бивш член на Българската Ваш е този проблем! И не се опитвайте с това да се докарвате на евроатлантическите господари, да минавате за чисти, за евроатлантици и за модерна партия! Такава не сте! А вътре започва този бой на милиционеро-армейско-ченгесарската Ви част с модерната евроатлантическа, еврокомсомолска! Ето това става и това върви! Затова се опомнете, бъдете конструктивни. Така ще оцелеете по-лесно. Съветвам Ви, наведете се, така ще ви бъде по-лесно да оцелеете. Така, както сте тръгнали, няма да оцелеете! След това изказване имате възможност за реплики. Господин Цветанов има думата да направи реплика на господин Шопов. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Само да Ви кажа, че нямам никакви връзки с покойния Григор Шопов. Мога да Ви кажа, че когато говорих как ще ни представлявате евентуално в Бундестага, имах предвид Павел – самия Вас, и Лютви Местан, а някои направиха асоциация с псевдонима на неговото име. Това, което също мога да Ви кажа, е, че ние сме много последователни и много ясно изразихме нашата политическа воля за разсекретяването и предаването на досиетата на бившата Държавна сигурност към комисията и към Държавния архив. архив. Знаете, че в началото на демокрацията, когато Вие също бяхте май радетел на синята идея, това беше една от основните цели в началния етап на демокрацията – разсекретяването и отварянето на досиетата на бившата Държавна сигурност. За голямо съжаление дори приетият закон, който беше в Четиридесетото Народно събрание, не получи своето изпълнение. Когато говорите за спазване на законите, на законодателството, защо тогава не го спазихте и не го направихте? А досиетата? Бяха предадени над 1 милион единици от архива на Министерството на вътрешните работи на Комисията по досиетата и на Държавния архив, за да може действително да затворим тази страница и всеки да знае кой кой е в тази държава.

Що се касае до евроатлантическите ни партньори – да, обезпокоени са. Смятам, че реакцията, която беше взета от европейски депутати, които изразиха неодобрение от изказването на господин Вигенин, но явно той показва това, което може да направи неговата столетница – Българската социалистическа партия, подкрепена от „Атака” и от Движението за права и свободи. Благодаря Ви.

Ваш съюзник от ГЕРБ, на който дадохте пари също и да прави втора турска партия, тогава и ние можем да постъпим по този подобен начин,

за да е офицер, той трябва да е висшист – нали така? Знаем, че е така. Ами, за да стане висшист, той трябва някъде да учи. Къде? Ами ВИФ. Какво по-просто и лесно нещо да вземеш диплома от ВИФ? И след това взема диплома от ВИФ, и става офицер. Минават години и този човек става вторият човек в държавата.

Времето Ви изтече, господин Шопов. Това беше дуплика. Има ли други изказвания? Да, по начина на водене. Заповядайте, за процедура. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мислех, че тези циркове, с които започна Парламентът още в първите дни, ще приключат с отрезвяване и започване на сериозната работа. Но има някои хора, които се припознават в други лица. Беше станало ясно преди малко, че става въпрос за агент Павел, от една страна. От друга страна, все пак ние трябва да свършим някаква работа. Не можем да си разказваме приказки

настоявам пред господин Павел Шопов да се придържа в темата. Вероятно следващия път ще му отнема думата, ако нещата продължат